Mul on hea meel anda 65 Riigikogu liikme poolt kõikidest fraktsioonidest üle eelnõu toetusavalduseks Iisraeli rahvale ja riigile.

ühe eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise. Alustame tänase päevakorra aruteluga. Esimeseks päevakorrapunktiks on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse

Tere hommikust, head kolleegid! Tutvustan teile kella.) Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine mõttekoja SALK poolt valimiste mõjutamisega seotud asjaolude uurimiseks"

uurida ajakirjanduses esitatud väiteid mõttekoja SALK tegevuse kohta Riigikogu valimiste mõjutamisel; 2.2. [tuvastada], kas mõttekoja SALK ning erakondade vaheline koostöö on kooskõlas põhiseaduse, seaduste ning demokraatlike põhimõtetega; 2.3. [tuvastada], kas ja millised erakonnad on vastu võtnud mõttekoja SALK poolt teenuseid ning kas see on oluliselt mõjutanud valimistulemusi; 2.4. vajadusel seaduste muudatusettepanekute tegemine, et vältida tulevikus valimiste mõjutamist erakondade väliste organisatsioonide poolt, mis võib kujutada endast ohtu demokraatiale ja Eesti julgeolekule.3. julgeolekule.3. Komisjon esitab oma uurimistöö lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 2024. aasta 1. juuniks, mille järel tema volitused lõpevad." Tahan kohe lisada, et see komisjon ei ole mõeldud asendamaks uurimisorganeid, ei prokuratuuri ega kapot.

loetelusse lisama ka täiendavaid ülesandeid, kui Riigikogu liikmetel on häid mõtteid ja nad soovivad seda täiendada. Aga nüüd lühikene sisuline kommentaar selle eelnõu vajaduse kohta,

tegid. Üldistatult, mis sellest välja tuli? Tuli välja see, et SALK on justkui omaette erakond või isegi enam kui erakond, erakondadeülene erakond, niinimetatud katuserakond, kes on asunud erakondade asemel poliitikat tegema. See, et ühiskonnas on erinevad huvirühmad ja sihtrühmad, kes oma huve väljendavad ja selle kaudu ka loomulikult räägivad kaasa poliitika kujundamises, on iseenesest normaalne, aga see peab toimuma seaduse raames raames ja rahastamine peab vastama seaduses kehtestatud nõuetele. Aga ilmselgelt saab ajakirjanduses avaldatud info põhjal öelda, et SALK-i tegevus koos nende erakondadega, kes koostööd tegid, väljus seadusega kehtestatud raamidest, ilmselgelt. Kas see kõik, mida ajakirjanduses väideti, vastab tõele, on omaette küsimus. Eks selles selguse saamine ja sellest järelduste tegemine seadusandja poolt, et seadust täpsustada

ei ole] mitte õiguslikus mõttes meie uurimisorganite ja kohtute asendamiseks, vaid just nimelt seadusandjale sisendi saamiseks, et taolisi

need on ju omavahel seotud –, ja seda me keegi siin ilmselt ei soovi. Selle kurikuulsa artikli pealkiri on "Võitsime!". Seal kirjeldati, et liberaalne ühendus SALK seadis juba alustades eesmärgiks valimiste mõjutamise,

Tagamaks, et valimised on vabad, seaduslikud ning vastavuses demokraatlike põhimõtetega, on vajalik uurida artiklis toodud väidete tõepärasust ja valimiste mõjutamisega seotud asjaolusid. Näiteks räägivad Eesti 200 kampaaniaga seotud inimesed "Salk andis kõik meile vajalikud andmed," räägib Kõiv. "Ta räägib kirglikult, kuidas nad palusid kogu kampaania vältel Salga käest uusi ja uusi mudeleid." "Salga andmed aitasid meil väga selgelt paika panna piirkondlikud sõnumid ja sihtida täpselt ka sihtrühmasid," ütleb erakonna esimees Lauri Hussar. "Seda kõike me kommunikatsioonis kasutasime, sest Salga tööriist toimis." Samuti on artiklis tsiteeritud sotsiaaldemokraatidega seotud inimesi. "Poole aasta jooksul oli Salk toonud sotsidele umbes 200 000 eurot ""Sest nad olid kogu kompoti kõige nõrgem lüli," lausub Jüristo kiretult. "Nad tuli surmatsoonist välja Selle nimel tehti sotsidele kampaaniat. Edastati neile andmeid. Uuringutesse pandi nende palutud küsimusi." Samuti räägib artiklis Reformierakonna esindaja, et tänu SALK-i tegevusele säästeti aega ja raha. Ma tuletan meelde, head kolleegid, et seaduse järgi on meil keelatud juriidiliste isikute annetused erakondadele. Seda saavad teha ainult füüsilised isikud. Ja loomulikult, sellisel kujul, kui avalikult tunnistatakse, et SALK, kes on juriidiline isik, tõi raha ühele või teisele erakonnale või koordineeris rahastamist, nii nagu ka hiljem on kommentaarides olnud, kes on seda ajakirjanduse kaudu jälginud, on see kindlasti vastuolus Eestis kehtivate seadustega. Kindlasti vastuolus! Seaduse mõte on see, et nii ülekande tehnilises mõttes kui ka sisulises mõttes on annetajaks ainult füüsiline isik, kes langetab oma otsuse ja rahastab erakondasid. See, kui üks juriidiline isik võtab eesmärgiks raha koguda, koordineerida, suunata [raha] ühe või teise erakonna tegevusse ja rahastamist korraldada niisugusel kujul, on sügavalt vastuolus seaduse mõttega. Nii et ma arvan, et see on üks koht, kus seadusandja peab tegema tõsise järelduse. Kui selline variant osutub jokiks, siis võivad igasugused MTÜ-d ja muud organisatsioonid tulevikus täpselt samuti hakata erakondade rahastamist korraldama, mis ei ole seaduse mõte. Nii et ma arvan, et meil on põhjust väga tõsiselt selle üle mõelda. Noh, võib ju siin nüüd [öelda], et aga Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon tegeleb selle küsimusega. Tegeleb küll, aga täiesti teise nurga kas on osutatud tasuta teenuseid ja kas nüüd need erakonnad, kes said mingisuguseid andmeid või teenuseid kas tasuta või alla turuhinna, peaksid selle eest maksma? See on kogu probleemide

ei oma tegevuses, rahastamises ega oma aruandluses ega allu kontrollile, on asunud parteide asemele poliitikat tegema, meie seadus ei luba. Ja sellega Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ei tegele. See on hoopis laiem lähenemine probleemile. Nüüd, loomulikult, kui vastab tõele see, mida ma rääkisin, need kahtlused või oletused või kõhklused, siis see on tõsine oht demokraatiale ja meie põhiseaduslikule korrale.

Samas ei vasta see ka nõuetele selles mõttes, et need [organisatsioonid] ei allu erakonnaseadusele ja neile kehtivad hoopis teised reeglid. Loomulikult, sellisel juhul on küsitav, milline on usk ja usaldus valimistulemuste vastu, mis on samuti demokraatlikus ühiskonnas väga oluline. Nüüd saan ma väga hästi aru, tagantjärele. Mäletate valimiseelset aega – ma ei pea silmas mitte ainult kampaaniat, vaid seda valitsuskoalitsiooni, kes enne valimisi meil Eestis võimul oli: Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond kui tuliselt süüdistati Isamaad, et me ei soovi muuta seadust, kui seadusemuudatus meie hinnangul on rohkem vormiline. See puudutas erakondade tegevust. [taheti] Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile anda täiendavad pädevused, et inimesi kutsuda komisjoni ja nii edasi ning et neil oleks kohustus seal käia aru andmas. Meie lisasime, et meie arvates tuleks sätestada ka erakondade kriminaliseerimise võimalus ehk siis see, et kriminaalkorras kriminaalkorras karistatud erakondade puhul tuleb seaduse nõudeid karmistada. Ei ole normaalne, et kui füüsilist isikut, üksikisikut kriminaalkorras karistatakse, siis tal sisuliselt aktiivne poliitiline tegevus keelatakse ära ja ta ei saa kuuluda enam Riigikogusse, aga kui sooritatakse kollektiivselt kuritegu, mis väärib kriminaalkorras karistamist, siis võib seda teha ja võib rahulikult poliitikat edasi teha. Nii et meil on loodud seadusega olukord, et ärgem üksi seadust rikkugem, tehkem seda kollektiivselt.

Õige on see, et on ka ilmselt teisi analoogseid organisatsioone, kui otsida. Väga paljudel erakondadel on MTÜ-dega erinevad suhted, nii et see probleem on laiem. Seaduses olekski vaja määratleda sidusorganisatsioonide mõte ja tähendus.

ja siis kadus igasugune initsiatiiv ja kiirus, eelkõige sotsiaaldemokraatidel, selle eelnõuga edasi minna. Ja ennäe, mis nüüd pärast valimisi on juhtunud – Isamaa ei ole enam koalitsioonis. See eelnõu ei ole ka enam aktuaalne, nüüd ei ole enam vaja. Kuni valimisteni takistas Isamaa selle eelnõu esitamist, nagu me kuulsime meie heade kolleegide suust, kuid pärast valimisi ei ole mitte midagi juhtunud. Nii et ma teen järelduse, et põhjused on mujal. Ja kui me nüüd näeme, kuidas tehti koostööd ja kui valusalt oleks puudutanud see eelnõu taolist koostööd, siis ma saan aru küll, miks [meie ettepanekuid] Nii et, head sõbrad, nüüd on valimised läbi, ei ole vaja rusikatega pärast kaklust vehkida. Nüüd on meil mõistlik teha järeldusi järgmiste valimiste jaoks ja seada seadusandluse regulatsioonid korda, et taolist olukorda enam ei ei korduks või et vähemalt selline võimalus oleks ülimalt-ülimalt väike. Ja lõpetuseks, ma ütlen, et on ju igati normaalne – sellest me saame kõik aru –, et kui me tahame äri teha, siis me peame seda tegema kooskõlas seadustega ja peame [tulusid] deklareerima. Peame kas siis ennast registreerima FIE-na, OÜ-na või äriühinguna. Ei ole nii, et tahan äri teha, aga seadusi ei arvesta, ei registreeri ennast FIE-na või ei moodusta äriühingut, vaid lihtsalt teen äri ja selle kaudu saan eelise. Minu arvates on poliitilisel konkurentsiväljakul täpselt samamoodi: kui tahan teha poliitikat, siis järgin seadusi, moodustan erakonna, tulen ausasse konkurentsi, aga mitte ei otsi võimalusi, kuidas erakonnaväliselt erakondlikku poliitikat ajada. See ei ole aus olukord. Nii et, head kolleegid, minu üleskutse teile on: toetage seda eelnõu. Kui teil on häid mõtteid või kui see ei ole piisavalt hea, siis ärgem lükakem seda tagasi, vaid menetlegem ja tehkem paremaks – see on konstruktiivne lähenemine. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Tanel Kiik, palun!

Aitäh! Jah, ma mäletan väga hästi teie algatust, mis puudutas peaministri Vene-vedude või idavedude uurimiseks vastava komisjoni moodustamist. Ja ütlen kohe, et Isamaa fraktsioon seda toetas ja me peame seda jätkuvalt oluliseks ja aktuaalseks just nimelt selguse saamiseks. Kahjuks siis parlament seda ei toetanud ja ega mul praegu ka väga palju optimismi ei ole, et seda arutatavat eelnõu toetatakse, sest komisjonis see toetamist ju ei Nii et vaevalt et suur saalgi seda toetab.Küll aga on siin räägitud Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse muutmisest. Ma loodan, et seda ei tehta jällegi sellisel kujul, mis looks halva pretsedendi, et kodu‑ ja töökorra seaduse muutmise algatab Vabariigi Valitsus. Seni on see ikkagi olnud parlamendi enda pädevus. Ma leian, et see on elementaarne, et parlamentaarses riigis on see parlamendi pädevus, mitte ka seda rolli ei võta valitsus üle.

Ja siis on võimalik sinna teha selline hea muudatus, mida ma nüüd küll natukene irooniliselt ütlen: minu arvates võiks anda ka opositsioonile õiguse ja võimaluse, mitte ainult valitsusele, esitada eelnõusid, mis on seotud valitsuse usaldusega. Esitame eelnõu, mis on seotud valitsuse usaldusega, ja vaatame siis, kuidas koalitsioonisaadikud käituvad. Nii et see võiks olla lahendus opositsioonile. Ja võib-olla jääb siis koalitsioonile võimalus obstruktsiooni rakendada, kui nad seda soovivad. Vahetame pooled ära ja õpime teineteise käest. Minu arvates see oleks niisugune hea tasakaalukas lähenemine. Siis me saaksime pariteetsetel alustel tegutseda siin parlamendis.

Kõiki andmeid ei ole võimalik tegelikult sellise ühendusega kätte saada ilma – kasutan seda sõna – süvariigi abita.

Aitäh! Jah, ma siin ju ka eelnõu tutvustades ütlesin, et meie eesmärk ei ole piirduda ainult SALK-ile keskendumisega. See probleem võib olla laiem ja puudutada ka teisi erakondasid, teisi MTÜ-sid ja organisatsioone, niinimetatud sidusorganisatsioone. See on laiem. Siinkohal tuleb tunnustada ajakirjandust, kes selle probleemi niisugusel kujul laiemalt

head koalitsioonisaadikud, me oleme toetunud eelkõige ajakirjanduses avaldatud informatsioonile. Siin ei ole tegemist Isamaa poliitiliste või või programmiliste seisukohtadega valimiseelses kampaanias. Oh ei, valimised on läbi. Nii nagu ma ütlesin, see [eelnõu] on toodud siia ajakirjanduse informatsiooni baasil, nii et see peaks tooma neutraalsust sellele lähenemisele. Aga ma olen nõus, jah, probleem on palju laiem kui ainult konkreetselt ühe organisatsiooni tegevuse uurimine ja selle baasilt järelduste tegemine. Anti

Aitäh küsimuse eest! Mina tean, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon tegeleb mingisuguse aktiivsusega selle SALK-i teemaga. Kuhu nad täpselt jõudnud on, ma ei oska öelda. Mina selle komisjoni liige ei ole, aga ma tean, et mingisuguste lõplike järelduste ja tulemusteni jõutud ei ole.Mis puudutab uurimisorganeid, olgu see prokuratuur, kapo või kes iganes, siis nende tegevusest ma ei tea midagi selle juhtumiga seoses. Ei ole kuulnud, et nad selle teemaga tegeleksid. Ja minu teada ei ole ka mingisuguseid selliseid jõuvõtteid kasutatud, nagu te kirjeldasite praegu Parvel Pruunsilla näitel, et oleks viidud läbi mingisuguseid läbiotsimised, arvutid ja telefonid ära korjatud ning muud taolist. Minu teada ei ole selliseid

parlamendis sellega tegeleda, et saada sisend ja teha ka järeldused sellest kujunenud olukorrast. Seda enam on meil põhjust täna siin sellega tegeleda. Mis puudutab nüüd Parvel Pruunsilda kui ühe erakonna liiget ja selle rahastajat, siis tema on minu arvates väga hea ja positiivne näide ning eeskuju Eesti ühiskonnas kodanikuaktiivsusest. Inimene kuulub erakonda, tal on rahalisi võimalusi, ta tahab erakonna maailmavaadet toetada ja siis erakonna liikmena toetab ta lisaks liikmemaksule ka annetustega. Minu arvates on see väga hea.

ma ei tea, mingeid hüvesid, teenuseid või seadusi osta, eks ole – kord rahastavad ühte erakonda, kord teist erakonda, kes just parasjagu võimul on –, tekkida palju rohkem küsimusi. Aga inimene, kes aastakümneid kuulub ühte erakonda, avalikult jagab nende vaateid ja rahastab No ma küll kutsuks üles Eesti ühiskonnas neid inimesi, ettevõtjaid, kes kuuluvad ühte või teise erakonda ja tahavad neid toetada: toetagem siis julgemalt. Poliitika tegemine vajab ka raha ja seda tuleb [anda] kooskõlas seadustega ja avalikult. Nii et see on hea eeskuju minu arvates, Parvel Pruunsilla näide. Riina Solman, palun! [Eesti] Ekspressis kirjutatud loost, kuidas SALK avalikult tunnistas, et liberaalseid erakondi õpetati paremini valetama [ja õpetati,] mida valijale rääkida ja mida mitte. Selles loos oli ära toodud vaid ühe SALK-i liikme küsimus: kas see kõik oli moraalne, mida tehti?

on manipuleerinud meediaga ja nii edasi, no mina arvan, et selle uurimiskomisjoni üks ülesandeid ongi kõik need asjaolud välja selgitada. Kui me seda paljasõnaliselt täna siin ütleme, ilma faktidele toetumata, ilma inimeste käest kommentaare ja selgitusi saamata, siis oleks see võib-olla ennatlik ja ebaõige. Kahtlusi on, aga kas need ka kinnitust leiavad? Ma arvan, et sellesama komisjoni ülesanne on teha heas mõttes koostööd ka SALK-iga ja kõikide erakondadega – ja ma lisan, et ka kõikide teiste võimalike

võimalikes tegevustes, mis väljuvad seaduse raamidest või mida ei saa täna otseselt nimetada seaduse rikkumiseks, kuid mis annavad ebaõige eelise ühele või teisele erakonnale.Ja et seda [tulevikus] välistada, ma arvan, et seadus vajab täiendavaid regulatsioone. Paarist asjast ma siin rääkisin, mida me enne valimisi välja pakkusime. Need Need ei ole tänaseks realiseerunud, võib-olla [tulevikus] realiseeruvad. Aga kindlasti on veel võimalusi, kuidas seadust täpsustada, et need reeglid oleksid [selgemad], toimiksid paremini, see konkurents oleks ausam ja lõpuks valimistulemuste vastu oleks usaldus suurem. Aitäh!

– te ütlesite, et see on hea näide –, see on hea näide, või õigemini halb näide sellest, et kui ettevõtja liiga palju toetab ja aitab, siis miskipärast tulevad talle jõustruktuurid külla, leitakse, et ta on vales kohas üle tee läinud või midagi muud on vaja uurida.

kui uurimisorganid seni ei ole veel sellega tegelenud. Kuna me näeme tihtipeale, et ka ajakirjanduses avaldatud informatsiooni baasil on uurimisorganid alustanud teatud tegevust, siis ma olen mõnevõrra üllatunud, et praegusel juhul seda tehtud ei ole. Aga võib-olla me ei tea sellest, võib-olla nad tegutsevad vaikselt, eks ole, me ei tea. Aga igal juhul me [peame] jääma oma pädevuse piiridesse ja teostama parlamentaarset kontrolli nii kaugele kui võimalik. Ja kui on vajadus kaasata uurimisorganid, siis õigusriigis, demokraatlikus õigusriigis,

Me ju teame, seda on ka Vene pool demonstreerinud, et hübriidsõja raames kasutatakse vahendeid, mida on raske rünnakuna ära tunda. Samas me ka teame, et ausad valimised on demokraatliku riigi üks peamine tunnus ja peamine instrument. On ju loogiline, et seda rünnatakse esimesena või vähemalt esimeste seas. Kas me ei peaks neid nähtusi vaatama hoopis koos? Võib-olla siis ilmnevad ka muud huvitavad asjaolud. Aitäh Aitäh küsimuse eest! No ma olen jällegi nõus, et see probleemide ring on laiem ja omavahel ka seotud, nii nagu te ütlesite. Aga ühelt poolt on sellel komisjonil pädevuse piirid, teiselt poolt me peame komisjoni tegevuse fokusseerima. Me kindlasti ei suuda kõikide teemade ja probleemidega tegeleda, see käiks komisjonile üle jõu ja võib-olla siis ka see konkreetsem eesmärk hajuks. Eesmärk on ikkagi konkreetselt erakondade tegevust erakondade tegevust reguleeriva seadusandluse täpsem määratlemine ja selle juhtumi baasilt teatud järelduste tegemine.Kõik need laiemad probleemid, mida te ütlesite, kaasa arvatud valetamine … Väga raske on öelda, kus lõpeb valetamine ja algab eksimus.

Me võime poolfilosoofiliste probleemidega tegeleda, aga selle komisjoni raames ilmselt me mingisuguste konkreetsete tulemusteni [selles] ei jõua. Aga need on kindlasti olulised teemad. Muidugi ei tahaks seda öelda, et eksimine on inimlik – mis ju on, eks ole võib-olla valetamine ka, ja teha siit järelduse, et mida rohkem eksid, seda inimlikum oled. Selliseid järeldusi ka teha ei saaks.Nii et ma arvan, et niisuguste filosoofiliste küsimustega ning moraali- ja eetikaküsimustega tegelemine –

tulemustest järelduste tegemisega ja seadusandlusesse vajalike täpsustuste sisseviimisega. Püüaks fokusseerida tähelepanu ja tegevuse sellele. Aitäh

taheti ühiskondlikku tasakaalu jõuga enda soovitud suunda pöörata. Toetati Reformierakonda, sotse, Eesti 200-t ja Parempoolseid. Viimased visati halbade tulemuste eest enne valimisi üle parda, sest investeering osutus kasutuks.

ole, Leedust pöörduti. Mida te ütleksite praegu kokkuvõtteks Reformierakonnale ja peaministrile isiklikult, kas sellise manipulatsiooni abil valimisvõidu saavutamine oli mõistlik ja millised võiksid olla järeldused tulevikuks? Mina tahan, et kõige suuremaid järeldusi teeksid valijad. Me kõik õpime, poliitikud õpivad – loodetavasti õpivad ikka – oma vigadest. Aga ma arvan, et valijad õpivad sellest kujunenud olukorrast järgmisteks valimisteks. Loomulikult oli see Pyrrhose võit. Loomulikult oli see Pyrrhose võit. Ja peaminister tunnistas pärast valimisi, et nad ei rääkinud tõtt ja lausa valetasid selle pärast, et saada parem valimistulemus. See oli küll väga otseselt ja selgelt välja öeldud. Ma arvan, et see oli nüüd küll aus ülestunnistus peaministrilt. Aga valija peaks sellest tegema omad järeldused. Kõigepealt selle kohapealt, et valija peab olema alati teadlik, aga teadlikud saavad nad olla siis, kui nad on asjadega kursis, et mitte teha juhuslikku valikut. See eeldab valijalt niisugust pikemat poliitika jälgimist, teadmist ja tunnetamist, kes on kes, kellel – nii erakonnal kui ka poliitikul – on millised ajaloolised saavutused, mis on programmilised seisukohad, mida nad enne on ellu viinud, mis on potentsiaal ühel või teisel poliitikul ja erakonnal, isiklik taust kandidaadil. See on üks pool. Ja teine pool olema valimiskampaania ajal ikkagi võimeline iseseisvalt mõtlema. Kõik erakonnad annavad valimiskampaania käigus erinevaid sõnumeid. Seda informatsiooni on kohutavalt palju, et sealt välja sõeluda see õige, jääda oma peaga mõtlema ja mitte minna kaasa selle selle hullusega, mida valimiste eel me meedias näeme. See on väga oluline. Nii et ma arvan, et kogu sellest loost peaks valija järeldused tegema. Aga see reaktsioon, millele te viitasite, et siin reiting nii järsku muutus,

Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Te siin ühes eelmises vastuses ütlesite, et valetamine pole otseselt karistatav, aga ma tooks siia juurde, et tegelikult on karistusseadustikus kelmuse paragrahv 209, mis ütleb, et varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Ja on ka raskendav asjaolu: kui on tegemist grupi poolt teostatud tegevusega.

Ikka võib. Kas sellel on tulemust, ma ei tea. Kas niisugune poliitiline kelmus ka olemas on? Kas seadust annab tõlgendada sellisel kujul, sest küsimus ei ole ju ainult rahalises kasus? Kuidas sa seda ikka mõõdad? Aga poliitilist kasu need isikud ja erakonnad kindlasti said. Nii et ma ütleksin, et tegemist on poliitilise kelmusega, aga sellist mõistet otseselt meie seadusandluses ju täna ei ole.

Kas see komisjon ei saaks kasutada ka neid inimesi ja nende loodud MTÜ-d SALK-i tegevuse väljaselgitamiseks, sest saate isegi ju aru – me kõik mõistame –, et valeinformatsioon on valeinformatsioon, hoolimata sellest, kes selle taga on?

Tanel Kiik esitas siin küsimuse. Ma mäletan, et peaministri Vene-vedudega seoses oli nendel algatus moodustada uurimiskomisjon ja siis öeldi, et aga meil on olemas siin juba korruptsioonivastane erikomisjon ja meil on riigieelarve kontrolli

käis julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis, käis korruptsioonikomisjonis aru andmas. See ei ole väga praktiline ja siis see tegevus killustub. Fokusseerime, teeme ühe uurimiskomisjoni, kes saab sellele keskenduda, pühenduda, üks konkreetne teema, ülesanne, tähtajad – see on palju efektiivsem. Lisaks on uurimiskomisjoni puhul veel see, et kutsutud isikud on kohustatud uurimiskomisjoni tulema. Tavalisse, alalisse komisjoni ei ole: kui ei taha, ei tule. Nii et selles mõttes, jah, ma olen nõus, et sellel komisjonil on need võimalused. Aga ma veel kord rõhutan, et komisjon kindlasti ei asu

Aitäh! No ajakirjandusel, laiemalt meedial on ju väga suur roll ja ma ütleksin, et järjest kasvav roll. Võib-olla mitte ainult [ajakirjandus], mida te oma küsimuses silmas pidasite, ma mõtlen ka sotsiaalmeediat, mille korralduslik tegevus ulatub kaugele Eesti riigist välja, eks ole, ole, kui me mõtleme Facebooki ja kõiki võimalikke teisi kanaleid, mida kasutatakse täna. Niisuguse meedia mõju on ikkagi kohutavalt suur ja järjest kasvav. Seda me nüüd otseselt selle komisjoni eesmärgiks küll võtnud ei ole, et seda kuidagi välja selgitada või neid probleeme selle komisjoni raames lahendada. Aga seos suhtlemisel meediaga on loomulikult olemas, me ju selle informatsiooni oleme ammutanud ajakirjandusest. Ja kindlasti selles suurema selguse saamine, kuidas sõnumeid edastati, kuidas informatsiooni koguti, mis informatsiooni jagati ja nii edasi,

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg Seeder! Minu küsimus puudutab seda, et üleliia optimistlik ei maksa olla – ma olen teiega nõus selles mõttes –, et koalitsioon toetaks selle uurimiskomisjoni loomist. Nagu te ise ütlesite, siis

ühiskondliku korrana ei ole ideaalne, aga vist siiski peab tunnistama, et parim, mis seni välja mõeldud on. Aga jah, see ei ole ideaalne ja nende aspektide poolest, mis te ütlesite, kindlasti kaugel ideaalist. Aga et komisjoni töö tulemusena need reeglid saavad olema paremad, konkurents saab olema õiglasem ja erakondade koostöö erinevate MTÜ-dega läbipaistvam. See on see eesmärk. Enamat loota põhjust ei ole.Ma toon siia veel ühe probleemi, mis on reguleerimata. Mitte ainult sidusorganisatsioonid, kes teevad koostööd erakondadega, [ei ole arutelukoht], vaid see, kuidas ka erakonnad tekivad, on täna, ütleksin nii, lahendatud poolikult või lahendatud halvasti. Võtame Erakond Parempoolsed viimase näitena nendelt valimistelt, aga ka varasemad erakonnad, kes on asutatud. Nad saavad mitteerakonnana, MTÜ-na sisuliselt tegutseda nagu

kuigi nad ütlevad, et me sisuliselt oleme erakond ja me tahame ka valimistele minna. Ja neile ei laiene erakonnaseadus ei rahastamise osas, ei aruandluse osas ega järelevalve osas. Sisuliselt on tegemist erakonnaga, kes samadel alustel võistleb, aga nad saavad hoopis eelise reeglitest tulenevalt. Minu arvates see vajab ka läbimõtlemist. See vajab läbimõtlemist. Võib-olla mul ongi taktikaliselt kasulikum, eks ole, moodustada MTÜ ja vahetult mõni kuu enne valimisi moodustada erakond, see registreerida ja tulla valimistele ning kuni selleni teha kampaaniat hoopis teistel alustel ja võtta juriidilistelt isikutelt raha. MTÜ võib juriidiliselt isikult raha võtta ja teha poliitikat, erakonnad ei või. Meil on tegelikult veel neid kitsaskohti, mis Eesti seadusandluses on reguleerimata ja millele ideaalset lahendust võib-olla ei olegi. Aga selle komisjoni eesmärk on sellega tegeleda, mitte eitada neid probleeme. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Teie mure demokraatia printsiibi toimimise pärast Eesti Vabariigis on kahtlemata tervitatav ja toetusväärne. Ma mõtlesin küsida teie käest natukene laiema küsimuse. Kui te pooldate teravdatud tähelepanu osutamist sellele, kuidas reguleerida erinevate ühingute tegevust, mis võivad valimistulemusi mõjutada, siis kas me võiksime loota ka sellele, et Isamaa hakkab näitama üles valmisolekut selleks, et pöörata kriitilist tähelepanu valimissüsteemile, mis ei ole praegusel hetkel kontrollitav ja paljude inimeste poolt usaldatud ning mis ei vasta ka põhiseaduses sätestatud nõuetele – e-hääletamisest käib jutt –, ja te hakkaksite toetama ka rahvaalgatuse õiguse taastamist, mis on väga oluline instrument demokraatliku süsteemi tagamiseks, muu hulgas toetama ka rahvale õiguse andmist referendumite algatamiseks. Need on kõik kolm asja, mille puhul on minu meelest Isamaa toetus siiani puudunud. Aitäh! No see on nüüd natuke laiem küsimus kui selle eelnõu teema ja selle komisjoni töö eesmärk, aga ma lühidalt siiski vastan. Mis puudutab valimisseadust, siis valimisseaduse muutmise vajadust on Isamaa korduvalt esile tõstnud erinevate aspektide puhul, võib-olla natuke teise nurga alt kui teie siin meil on mõningad erisused –, näiteks see ühetaolisuse printsiip, mida minu arvates täna ei [järgita] ja mis on täna vastuolus põhiseaduse mõttega.Kui meil on ikkagi ringkondi, kus meil on viis mandaati, ja ringkondi, kus on 16 mandaati,

põhimõttega. Ja ühetaolisus, loomulikult, täpselt samamoodi, kui ma siin üksikuid näiteid lihtsalt ilmestamiseks toon. E‑valimistel on võimalik häält muuta lõputu arv kordi, aga paberil valimistel seda võimalust ei ole. Teed valiku ära ja enam võimalust ei ole. Näiteks, meil on valimiste nädal, nii nagu meil on. Ma käin paberhääletusel esmaspäeval ära, aga teisipäeval selguvad väga olulised asjaolud, skandaalid. Meil on ennegi olnud, et mõnel tipp-poliitikul on valimiste eel käed raudadesse pandud. Ma saan selle informatsiooni teada, aga ma olen selle poliitiku poolt hääletanud, ma tahaks ümber hääletada. E-valija läheb ja hääletab ümber, paberil valijal seda võimalust ei ole.

et täpsustada e-valimiste seadust, et e-valimine oleks lõpuni kontrollitav ja nii edasi – seda Isamaa toetab. See, mis puudutab rahvademokraatia juurutamist, siis siin on Isamaa ja EKRE olnud veidi erinevatel seisukohtadel ja jäävadki veidi erinevatele seisukohtadele. Kui te seda loodate, et

ei saa rahvahääletusele panna. Ma sügavalt arvan, et siin peab olema selge tasakaal. Kus see tasakaal läheb, eks me selle üle vaidleme. Nii et siin me jääme veidi erinevatele seisukohtadele.Aga ma siiski ütlen, et niisugune lai probleemide ring ei ole selle komisjoni töö eesmärk. Siis me valgume väga laiali ja see komisjon ei lõpetagi oma tööd, selle koosseisu jooksul kindlasti mitte. Minu üleskutse on ikka fokusseerida ja keskenduda kitsamalt järeldustele nende valimiste kohta ja sellele koostööle, mis konkreetselt erakondade ja sidusorganisatsioonide vahel on toimunud. Aitäh! No see Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Helir-Valdor! Mõtleme sellele, et Kaja Kallas on otsesõnu välja öelnud, et ta valetas enne valimisi, et saada parem tulemus, ja mõtleme ka sellele, mis meetodiga Eesti 200 on saanud suure fraktsiooni siia, [kasutades] Ukraina toetamise kaarti. Nüüd on välja tulnud, et me ei teagi, kuhu see toetus lõpuks läks, rahalises mõttes. Aga nüüd väga jõuliselt, kasutades parlamendi enamust, viiakse ellu oma valeotsuseid ja samas tõkestatakse opositsioonist tulevaid sisukaid ettepanekuid. Kui nüüd ka selle uurimiskomisjoni moodustamine peaks läbi kukkuma tulenevalt sellest, et koalitsioon häälteenamusega selle läbi kukutab, kas siis minu järeldus oleks liiga asjakohatu, et nad ei tahagi uurida, sest neil on midagi varjata? Aitäh, No mina teen samasuguse järelduse. Kui ikkagi uurida ei soovita, siis võib-olla ei nähta probleemi, aga ma arvan, et probleemi siiski inimesed näevad. Ma teen selle järelduse ka sellest, et kuna enne valimisi – ma tuletan meelde – eelmise koalitsiooni ajal ju sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond tõstatasid probleemi, et on vaja seadust muuta ja seda täpsustada, aga nende kindla nurga alt, siis ju ikka nähakse vajadust. Ja kui seda praegu ei soovita selle informatsiooni baasil, mis pärast valimisi on selgunud,

Eks me kõik teame, mis sellest otsuse eelnõust saab. Varsti tulevad koalitsioonisaadikud siia saali ja viskavad selle prügikasti, nagu kõigi teiste opositsiooni esitatud otsuse eelnõudega alati on juhtunud ja juhtub ka edaspidi. Aga sellest tulenevalt ma mõtlesin teie käest küsida, kas te pikaaegse parlamendikogemusega poliitikuna peaksite põhimõtteliselt toetusväärseks sellist kodukorra muudatust, mille kohaselt ka opositsioon ehk siis parlamendi vähemus saaks teatud tingimustel rajada uurimiskomisjone, eriti selliste probleemide uurimiseks, mis seonduvad otseselt koalitsiooniparteide enda tegevusega. Sellepärast et vastasel juhul ongi selline ootuspärane olukord, et mitte kunagi ühtegi sellist komisjoni rajada ei saa, kuna nemad ei ole huvitatud sellest, et nende enda tegevusega seonduvaid probleeme uuritaks. Suur Ega sellele küsimusele niisugust lihtsat ja ühest ainuõiget vastust on raske leida. Ma siin irooniliselt pakkusin välja ühe lahenduse. Ma ei tea, kas te kuulsite, te ei olnud siis saalis. Aga selline vabam võimalus peaks olema küll. Ega ma, jah, ei ole optimist, et see eelnõu siin saalis heakskiitu leiab. natukene kaugemale sellest küsimusest, aga mõelgem, et eks see kodu‑ ja töökorra seadus vajab täiendamist mitmest aspektist. Võtame praeguse olukorra, kus president on saatnud tagasi

Ma arvan, et see ei ole selle eelnõu teema ja et mitte aega ebaratsionaalselt lõputult kulutada, ei hakka ma [seda teemat] lahti rääkima, aga need kaks võimalust oma tähenduselt, mandaadilt ja sisult on siiski erinevad ja neid peaks kodu‑ ja töökorras ka erinevalt käsitlema. [Sel juhul] peaks olema ka menetlus erinev presidendi tagasi saadetud eelnõu puhul, sest nüüd läheb see presidendi lauale parlamendi poolt muutmata kujul nii, et see ei ole enam usaldusega seotud. Ja see on hoopis teine olukord, see on teine olukord. Jah, niisuguseid muudatusi, kuidas opositsioon saaks kaasa rääkida erineval moel ja tasakaalustada

Demokraatlikes mitmeparteisüsteemiga riikides on enamus reeglina vähemuste summa ja ka praegune valitsuskoalitsioon on vähemuste summa. Ühelgi koalitsiooni osapoolel pole siin saalis enamust, kõik nad on vähemused.

mandaadi, olematu maksuküüru kaotamist ei toetanud. Järelikult enamus seda ei toetanud. 31,2% oli vist Reformierakonna valimistulemus ehk mandaat.

kõik erakonnad toetasid – kõik erakonnad, kes täna on siin, nii opositsioonis kui ka koalitsioonis – õpetajate palga tõstmist 120%‑le. Aga mida on praegune valitsus teinud? Vastu on võetud vähemuse poolt [lubatud] olematu maksuküüru kaotamine, mis oli kõige kallim ja rumalam valimislubadus nendel valimistel, ja vastu võtmata on jäänud konsensuslikult toetatud õpetajate palga tõstmine. Vaat nii on vähemuse ja enamusega, kahjuks.

esimehele ja nendele koalitsioonisaadikutele, kes tulid vastu presidendi soovile, et tema esindaja saaks põhiseaduskomisjonis selgitusi anda. anda. Tegemist on ikkagi erakordse juhtumiga, kus usaldusega seotud eelnõu on tagasi saadetud. [Oluline on,] et presidendi esindaja saaks jagada selgitusi ja saaks osaleda komisjoni istungil.

Nii et minu tunnustus põhiseaduskomisjoni esimehele ja täna me saame loodetavasti presidendi esindaja selgitusi kuulda. Aga rahanduskomisjon esmaspäeval, nagu ma aru sain, menetles selle ära, ilma et presidendi esindajat oleks [kohal] olnud. Minul on selline informatsioon. Väga kahetsusväärne! Vähemasti minu kui rahanduskomisjoni esimeheni ei jõudnud presidendi esindaja palve [komisjoni istungi] edasilükkamiseks seoses haigestumisega. Rahanduskomisjon leidis, et presidendil ei olnud eelnõu sisu kohta etteheited ja seetõttu me seda rohkem ei arutanud. Aga minu küsimus on [järgmine]. Rääkisite pikalt, et maksuküüru likvideerimine oli Reformierakonna lubadus ja see ei olnud enamuse soov. ma tahan teile meelde tuletada pensionisamba lammutamist eelmises Riigikogu koosseisus usaldushääletusega. Kui ma õigesti mäletan, siis oli Isamaal siin saalis 12 kohta, ja ometi te surusite selle usaldushääletusega läbi. Kas te oleksite nõus oma jutus,

Aitäh selle küsimuse eest! Nüüd te avasite küll Pandora laeka ja ma olen väga tänulik teile. Kõigepealt, maksuküüru ei ole. Maksuküüru kaotamisest ma ei ole rääkinud, ma olen rääkinud olematu maksuküüru kaotamisest.

Sellist inimest ei ole olemas Eesti Vabariigis! Nii et see jutt on vale, millega te olete hullutanud ja lollitanud. Nüüd veel repliik selle rahanduskomisjoni istungi kohta. No kummaline küll, et kui presidendil ei ole etteheiteid eelnõu sisu kohta, siis me ei pea vajalikuks presidenti

mille esimees te olete. Nii et ma siiski arvan, et oleks olnud elementaarne sellises olukorras – elementaarne! –, et presidendi esindaja oleks sellel rahanduskomisjoni istungil osalenud. Nüüd see, mis puudutab pensionireformi ja mis puudutab ka lasterikaste perede toetusi ja paljusid muid [asju]. Isamaa suutis olla vähemuses

ja konsensuse ilma usaldushääletuseta! Tuletame meelde lasterikaste perede toetust. See oli tõesti meie initsiatiiv ja ettepanek.

toetas seda täiesti üksmeelselt, Isamaa toetas seda, EKRE toetas seda, tol ajal opositsioonis olnud erakonnad toetasid seda. See oli konsensuslik. Ma loodan ja väga soovin, et ka Reformierakonna ettepanekud, mis on Reformierakonna ettepanekutena ainult vähemusettepanekud, muutuksid siin saalis konsensuslikeks ettepanekuteks, nii nagu Isamaa suutis seda teha. Aga selleks on vaja läbi rääkida, läbi rääkida ja veel kord läbi rääkida ning veenda partnereid, aga mitte lihtsalt usaldushääletusega üle sõita. Nii et see on väga hea näide teil. Ja mis puudutab pensionisammast, siis see ei olnud mitte lammutamine, vaid see oli vabatahtlikuks tegemine – teise kindlustussamba vabatahtlikuks tegemine, et anda inimestele vaba otsustusõigus oma raha kasutamise üle ja selle üle, kuhu nad oma rahalisi vahendeid panevad ja kuidas nad enda tulevikku kindlustavad. See on elementaarne ja ma olen üllatunud, et just liberaalsed erakonnad on need, kes leiavad, et inimesed ise ei ole mõtlemisvõimelised mõtlemisvõimelised ja neid tuleb seadusega sundida ja reguleerida, [reguleerida] niivõrd palju nende tegevust ja käitumist. Mina olen üllatunud, et just liberaalsed erakonnad, kes räägivad ja jutustavad piiramatutest isikuvabadustest ja sellest, millele Eesti majandusedu on [tuginenud], just nimelt vabale turumajandusele, inimeste enda isiklikule vastutusele, initsiatiivile, aktiivsusele, otsustusvõimele ja vastutusvõimele, [leiavad], Reformierakond leiab, et ei, see peab olema kohustuslik. Me sisuliselt korjame kohustuslikult inimestelt maksuna kogu raha kokku, viime pankadesse ja nii teeme Eesti rahva tulevikus õnnelikuks – no see on sügav eksiarvamus. Ärge rääkige pensionisamba lammutamisest, vaid rääkige selle vabatahtlikuks tegemisest! See on täpne ja õige.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 17. oktoobril sellel aastal. Komisjon leidis, et sidusorganisatsioonide määratlemine erakonnaseaduses on mõistlik ning sellega võiks edasi liikuda. Arutati selle üle, kas ühe MTÜ põhiselt uurimiskomisjoni moodustamine on mõistlik, arvestades seda, et maailmavaatelisi MTÜ-sid on Eestis veelgi. Pigem oleks mõistlik lahendada olukord, nagu varasemalt mainitud, sidusorganisatsioonide reguleerimisega. Komisjon leidis, et selliste üksikjuhtumite puhul on täiesti piisav, kui seda menetleb Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon. Arutati ka uurimiskomisjoni maksumust, mis ei ole küll kindlaks määratud, kuid varasema kogemuse põhjal on hinnaks mitmed kümned tuhanded eurod. Komisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid! Küsimusi teile ei ole. Aitäh teile! Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Anti Poolametsa. Palun! Suur tänu, juhataja! Lugupeetud saadikud!

Eesti poliitika sünnitraumasid. Sünnitrauma mõjutab inimest kogu elu, lihtsalt SALK-i näitel lõi see sünnitrauma uuesti välja. Seda sünnitraumat võiks nimetada nii, et pettus on Eesti normaalsus. Pettus on olnud aastakümneid Eesti normaalsus. Kui Kui pettust ei karistata või on karistus üksnes näpuga vibutamine või mõni artikkel ajakirjanduses, siis selle nimel, mida võib saavutada ehk et valitsuse loož ära täita, vaatamata Vene ärile,

vähemasti aastast 1994, kui toimus 10 miljoni dollari skandaal. Meil on siiamaani olemas Riigikohtu lahend, kus [on kirjas] 10 miljoni dollari skandaali kohta tehtud otsus, et teatud isikud peavad olema süüdi mõistetud. Igaüks võib seda lugeda. Aga nagu

Ma loen ette. Aastal 2013 kirjutas ERR järgmist. Reformierakonna 1999. aasta Riigikogu valimiskampaania rahastamine. Ajakirjanik Katariina Krjutškoval õnnestus enda kasutusse saada Reformierakonna tollast kampaaniat 2,1 miljoni krooniga rahastada aidanud ettevõtte R-Hooldus pangakonto väljavõte. Sellest dokumendist selgus, et tookord aitasid Reformierakonna võimule salapärased abilised, kes tassisid parteikassasse sularahapakke. Aga võimule tuldi ju! Keda huvitab see, et oli oht vahele jääda. Reformierakonna peasekretär Martin Kukk ütles tookord Delfile, et toona olid poliitiline kultuur ja seadused teistsugused. Ega ikka ei olnud küll, lihtsalt mentaliteet oli nagu sovetiajal, et raba sealt, kust võimalik, peta, valeta. Selle reegli alusel on võimu teostatud mitukümmend aastat ja teostatakse edasi. Kas keegi sai tookord musta rahastamise süüdistuse? Ei, preemiat saadi. Siim Kallasest sai rahandusminister, kuigi ta oli R-Hoolduse juhatuses; Heiki Kranichist keskkonnaminister; Andres Lipstokist Riigikogu majanduskomisjoni esimees; Siim Kallasest lõpuks koguni Euroopa Komisjoni transpordivolinik; Raskist [Riigikohtu] esimees, Eesti õigussüsteemi tipp, R-Hoolduse juhatuse liige. Palju õnne! Palju õnne Eesti õigussüsteem! Palju õnne! Suurepärane! Puhas nagu prillikivi! Ja siin valitaksegi sellised riigikohtunikud meie õigussüsteemi tippu. Siis on selge, et sealt ei tule ausaid otsuseid, kui põhiseadust lammutatakse, vihakõne kehtestatakse, tsensuuri kehtestatakse, kui kilekotiparteid valivad endale riigikohtunikud.

siis, mida Jüristo rääkis meile. Jüristo ütles rahastajatele, et kui eesmärgiks on EKRE mittesaamine koalitsiooni, siis Parempoolsete partei toetamisel ei näe ta mõtet, sest see ei ületaks künnist.

nii palju eurosid taheti "esimeses ringis" kokku saada. Selle summa pidid täitma umbes paarkümmend iduettevõtjat ja igaüks sai märkida nii endale meelepärase summa kui ka selle, mis erakond raha saab."Meie õigussüsteem muidugi on võidukas, vaikib. Tema ründab legaalset rahastajat, Parvel Pruunsilda, rebib tema krüptovõtmeid ja arvuteid. Aga kui on must valgel kirja pandud "Me kogusime raha, et manipuleerida valimisi. Jah, me oleme uhked", siis on kõrvulukustav vaikus. Kaitsepolitseilt kõrvulukustav vaikus, prokuratuurilt kõrvulukustav vaikus.Ja seal on härra Ossinovski, kelle isa rahastas sotsiaaldemokraate ja on olnud kahes riigis korraga kohtu all. Hurraa! Puhtad nagu prillikivi! Otsige raha, otsige raha maa alt või maa pealt! Küll pärast puhtaks pestakse kõiki. Kõik on puhtad nagu prillikivi. Nii võetaksegi võimu Eesti Vabariigis. Kõik on puhtad nagu prillikivi. Mustad, valged kilekotid, valged kampsunid! See meenutab kõik 1922. aastal asutatud punaabi ehk MOPR-it, mis pidi olema kommunistlike võrgustike süsteem. Selleks on teil oma abiline. Selleks on teil kodanik Soros, rahvusvaheline suur finantsmahhinaator ja petis, teie suur sõber ja teie rahastaja, teie ideoloogiate rahastaja.Porto

Selliste meetoditega võeti rahvalt hääl ära ja referendumi võimalus neil käest ära. Loomulikult, kas keegi sai karistada, kas mõni ametnik lahkus Absoluutne vastutamatus, absoluutne R-Hoolduse mentaliteet, absoluutne lati alt läbi jooksmine! Ja see julgustab järgmisi tegema sedasama R-Hooldust täna, eile ning homme. Ja see kestab edasi, kui me sellele kätt ette ei pane. Nii et see komisjon tuleb asutada vähemalt hoiatuseks. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on, et eelnõu 251 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me alustame selle hääletamise ettevalmistamist.Head

ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku, mille sisu on järgmine: eelnõu 251 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 47, vastuolijaid 27 ja erapooletuid ei ole, leidis ettepanek toetust, mis tähendab, et eelnõu 251 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. välja. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Arvo Alleri ja Martin Helme algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! [Esitlen] eelnõu alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmiseks. Alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse § 66 lõikes 6 asendatakse arv "493" arvuga "330". Käesoleva eelnõuga muudetakse alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seadust selleks, et vähendada elanike maksukoormust. Eelnõuga langetatakse diislikütuse aktsiisi. heaolu.Elektrikandja aktsiisimäära langetamise eesmärk on vähendada Eesti tarbijatele ja ettevõtetele kõrgetest energiahindadest tingitud ostujõu langust ja ettevõtete konkurentsivõime vähenemist. Eelnõu on vastavuses Euroopa Liidu õigusega. Kütuse aktsiisimäär on kooskõlas Euroopa Liidu aktsiisi alammääradega, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2003/96/[EÜ]. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Ma palun saalis vaikust, sest saalis on sosinat. Läheme edasi järgmise ettekandja juurde. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ühel istungil ja see juhtus käesoleva aasta 19. septembril. Arutelu juures osales külalisena ka Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika valdkonna maksu- ja tollipoliitika osakonna nõunik Lemmi Oro. Vabariigi Valitsus eelnõu ei toeta.

Komisjon langetas järgmised otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda juba 26. septembril, Riigikogu juhatus on suunanud selle tänasesse päeva, lõpuks; määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja ja teha ettepanek eelnõu tagasi lükata.

Tulemusega poolt 47, vastuolijaid 27 ja erapooletuid ei ole, leidis ettepanek toetust, mis tähendab, et eelnõu 251 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Mul on au tutvustada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud seaduseelnõu,

"563" arvuga "359". Äraseletatult tähendab see 563 euro suuruse kütuseaktsiisi,

aktsiis on sellest ligi 200 eurot kõrgem. Nii et meil on täiesti vaba võimalus – arvestades meie majanduse seisu, ma leian, et ka kohustus – seda langetada, et elavdada meie ettevõtlust ja [parandada] inimeste heaolu. Elektrikandja aktsiisimäära langetamise eesmärk on vähendada Eesti tarbijatele ja ettevõtetele kõrgetest energiahindadest tingitud ostujõu langust ja ettevõtete konkurentsivõime vähenemist.

Suurte hinnatõusude tagajärjel on saabunud toodete ja teenuste järsk hinnatõus, mis on vähendanud tarbimist. Ettevõtetele tähendab korraga toimuv sisendhindade hüppeline kasv ja vähenev müügikäive survet leida kokkuhoidu tööjõu arvel, teisisõnu, asuda töötajaid koondama. Kahjuks me peame tõdema, et mitte ainult [koondama]. Väga suur hulk ettevõtteid on meil sunnitud kas viima tootmise välismaale või töötajaid lihtsalt vallandama ja uksed ettevõttel kinni panema. Maksualandus toetab seega ettevõtjaid ja aitab säilitada töökohti, stabiliseerides niiviisi tööturgu. Kahtlemata elavdab see meie majandust, mida kriisiajal tulebki teha, sest ainus viis, kuidas sellest Euroopa suurimast majanduskriisist, kuhu tänane poliitika on meid viinud, välja tulla, ongi just nimelt maksude maksude alandamine ja majanduse elavdamine. Maksutõusud, vastupidi, süvendavad kriisi, süvendavad inflatsiooni ja tagajärg on kindlasti, ma julgeks prognoosida, veelgi hullem, kui see oli eelmise kriisi ajal, kui täpselt samamoodi käituti. Aga ma arvan, et igal inimesel ja ka valitsusel peaks olema võime õppida nii enda vigadest kui ka võtta eeskuju teiste riikide käitumisest, kui me näeme, et see on toonud positiivseid tagajärgi. Kogemus näitab, et nii firmad kui ka inimesed hakkavad kütust ostma mujalt, kui hinnavahe on viis senti.

Leedust ja võtavad kütust Lätist. Kõigil meie Läti piiri äärsetel piirkondadel, nende inimestel ja ettevõtetel on oluliselt kasulikum käia Lätis tankimas

valitsus langetas kütuseaktsiisi, siis oli ju selle positiivne tulemus õige pea näha. Tõepoolest, kõikvõimalikud sellised langetused ei anna kohe efekti. Maksulaekumine

makse kütuse pealt. Teine väga suur positiivne aspekt selle juures oli see, et hinnalangus jõudis ka majandusse. See jõudis otseselt tarbijateni, sellepärast et kütus on üks oluline sisend

väga-väga positiivne. Selle asemel, et nüüd järk-järgult kütuseaktsiisi tõsta, nagu tänasel valitsusel plaanis on, tuleks seda hoopistükkis langetada, kui me tahame,

500! Kahtlemata, bensiini, pliivaba bensiini aktsiisi langetamine mõjub väga positiivselt meie riigile, meie ettevõtlusele ja meie inimestele. Seetõttu olemegi teinud vastava seadusemuudatuse ettepaneku.

ju tulemust ei too? Seda näitab päris elu ja seda ütlevad ka kõik analüütikud. Oskate teie öelda, on teil mingit infot või arvamust, miks nad ikkagi nii jonnakalt üritavad minna vales suunas? Kas siin on mingisugune soov Eesti

äärmuslik mõtlemine ja loosung, nagu me oleme ju kuulnud maailmast, et igale inimesele tuleb panna CO2kvoot ja võib-olla siis saad üldse elus kuus korda lennukiga sõita. ma loodan, et nii äärmuslikuks ei ole meie valitsus veel läinud.Aga see on väga hea küsimus, sest seda küsivad ju kõik majandusanalüütikud ja kõik inimesed, kellel vähegi on arusaama ja kompetentsi majandusteemadel ja -küsimustes. Ma ei oska öelda. Ainukene vastus, mida me oleme kuulnud valitsuselt, või põhjendus, on see, et raha ei ole. Raha ei ole, me peame tõstma makse. Selle asemel et vaadata

uskumatu maksuküüru kaotamise idee nimel, mis maksab meile pool miljardit eurot aastas, nelja aastaga 2 miljardit eurot – samas, mingisugust küüru ei ole, tegelikult võidavad sellest ainult suurepalgalised inimesed, väikesepalgalised ei saa sealt pealt üldse mitte midagi mitte midagi –, meie majandust hävitada on minu meelest äärmiselt küüniline. Aga neid asju on küll ja veel. Meenutagem kasvõi 40- või 50‑miljonilise kliimamaja ehitust või sama palju maksva uue parvlaeva tellimist, mis hakkab kasutama ühe kütusena vesinikku, mis on ülikallis. Ma ei kujuta ette, kui palju riik peab selle praami käikupanemisel hakkama dotatsiooni maksma, et inimesed suudaksid üleüldse meie saartelt ja saartele liikuda.

eelarves muid selliseid kulutusi, millel sisulist mõtet ei ole, kasvõi mingi uue ameti tegemist, kuhu 400 inimest võetakse tööle, ja tohutute preemiate maksmist, meie riigiettevõtete ja igasuguste muude asutuste juhtide hullumeelseid, sõna otseses mõttes tavainimese sissetulekuga võrreldes hullumeelseid palkasid, siis tegelikult on neid kohti,

mida valitsus ise on lubanud. Need võimalused oleks kõik meil olemas, ilma et me peaksime meie majandust, ettevõtlust ja inimesi ruineerima ning viima Eesti inimesi veelgi suuremal määral alla vaesuspiiri elama. Nii et mina ei oska ausalt öeldes vastata, miks seda tehakse, miks ei kuulata

me olemegi ju teinud seda obstruktsiooni siin saalis, mis loomulikult ei kurna mitte ainult koalitsiooni, vaid kurnab ka opositsiooni. Me ei tahaks seda teha, aga paraku tuleb seista meie meie majanduse ja inimeste kestlikkuse ja heaolu eest, teist võimalust lihtsalt ei ole. Samas, me oleme kogu aeg pakkunud välja kompromisse dialoogikohti koalitsiooniga. Nii et loodame, et ühel päeval ollakse nendega ikkagi nõus. Ma ei tea, kui madalale Reformierakonna toetus peab langema või kui suur protsent inimesi peab Kaja Kallase tagasiastumist nõudma – täna on see juba 71% aga ma loodan, et ühel hetkel jõuab see hetk kätte, kui koalitsioon on nõus kompromisside, läbirääkimiste ja dialoogiga. Ja ma loodan, et ollakse nõus ka kütuseaktsiisi alandamisega, sellepärast et Eesti heaolu peaks ju olema meie kõikide ühine mure ja selle tõstmine meie ühine eesmärk. Jaak Valge, Aitäh, istungi juhataja! Hea kolleeg Henn Põlluaas! Mul on natukene laiem küsimus meie konkurentsivõime kohta. OECD viimaste andmete kohaselt on Eesti inimeste töö tootlikkus töötunni alusel arvestatuna kukkunud 42,9

Minu hüpotees on see, et peapõhjus on meie valitsuse mahitatud massiimmigratsioon, mis erinevalt Lätist ja Leedust on viinud [majanduse] odavtööjõu kasutamisele ja pärsib Eestis innovatsiooni. Kas te olete nõus sellega? Aitäh, Jah, tõepoolest, ma olen nende järeldustega nõus. Kui me vaatame teistes riikides, meie naaberriikides, toimunud sisserännet viimastel aastatel, siis see ei ole Eestiga võrreldav. Me oleme suhtarvudes terves Euroopas täiesti pretsedenditult esirinnas. Ja lisaks Ukraina pagulastele on meil ju ka uksed pärani sisserändele

Nendele on tehtud ju erandid, nii et praktiliselt sellel kvoodil ei ole mitte mingisugust tähtsust enam. Kuigi meile räägitakse, et me eelistame just nimelt spetsialiste ja suurepalgalisi, kes võiksid meie majandust, innovatsiooni ja kõike seda edendada, aga kui me vaatame statistikale otsa, siis tegelikult suur osa nendest, kes tulevad, ei ole mitte valgekraed ega ka sinikraed, vaid on kõige lihtsamate tööde tegijad.Loomulikult, olukorras, kus kus meie valitsus küll sõnades deklareerib ja erinevates arengukavades on meil sätestatud, et me peame toetama innovatsiooni, automatiseerimist, digitaliseerimist ja

ettevõtlusele, et see ka niimoodi toimiks. Teisest küljest on arusaadav ka see tendents, et ettevõtjad soovivadki oma kulusid vähendada ja võtavad tööle töötajaid, kes on nõus väiksema palgaga tegema seda tööd. Seetõttu on võimalik edasi lükata innovatsiooni, digitaliseerimist, automatiseerimist ja robotiseerimist, sellepärast et 10, 20 või 30 lihttöölist labidaga, piltlikult öeldes, teevad sama töö ära ja see tuleb märksa odavam. Aga pikas perspektiivis, kui me vaatame

20–25 aasta pärast sellise inimtööjõu, musta töö tegijate arv vähenema poole võrra, siis [meie majandus ei ole jätkusuutlik ja me mõistame ennast lõpuni vaeste riikide kategooriasse, sest me ei ole läinud innovatsiooniga kaasa. Ma ei pea silmas rohepöörast innovatsiooni, mis on ju tegelikult täiesti tagurlik, mis on rohepesu, sellepärast et

19. sajandi masinapurustajate kombel asutud hävitama olemasolevat tehnoloogiat ja taset, ilma et midagi oleks sinna reaalselt vastu pakkuda. See viib meid kahtlemata ummikusse ja ka suurde majanduskrahhi, ükskõik mis valdkonda me vaatame, kasvõi energeetikat, mis on ju üks kõige olulisem sisend muule ettevõtlusele ja selle elujõulisusele. Tõepoolest, väga suur hulk näiteks Ukrainast tulnud inimesi on läinud siin tööle.

Aga kui me vaatame just seda, kuhu nad on [tööle] läinud, siis ka kõrgelt haritud spetsialistid ei ole läinud erialasele tööle, vaid just nimelt nendele odavatele ja majandust

Välispäritolu üliõpilaste tohutu eelistamine: kogu nende õppeprotsessi ja muude kulude võtmine tegelikult meie enda üliõpilaste, nende õppe ja ka õppekeele arvel. Me ju näeme seda, et suur osa nendest on lihtsalt õnneotsijad, majandusimmigrandid, kes kasutavad ülikoole Euroopa Liitu

ülikooli ei läbi, siis ei ole neil ju ka pärast eriti palju valikuid, kuhu siin Eestis tööle saaks minna.

langeb pidevalt. Pikemas perspektiivis on selle tagajärg väga-väga hull ja sellega peaks tegelema kohe täna. Aga kahjuks me näeme kõikides nendes valdkondades, mida ma siin mainisin, et tegelikkus ja tegelikud sammud, mida valitsuskoalitsioon astub, on on vastupidised. Selliselt jätkates ei tasu lootagi, et meil siin elu paremaks läheks ja et meie tööjõudlus kasvaks. Samas, me teame ka seda, et kui me paneme selle tööjõu languse või kasvu inimtundidesse, siis ainuüksi

Nii et see on teema, millega tuleb kindlasti tegeleda, aga mitte sellisel kombel, nagu on täna sellele lähenetud.

Head kolleegid! Käesolev eelnõu numbriga 84 on üks 12-st aktsiisiseaduse muutmise [seaduse] eelnõust, mis oli samuti arutusel rahanduskomisjonis 19. septembril. Nagu ma ütlesin, kohal viibis Rahandusministeeriumist Lemmi Oro. Eelnõu eesmärk on muuta pliivaba bensiini aktsiisi. Olgu öeldud, et Vabariigi Valitsus eelnõu ei toeta. Komisjon langetas menetluslikud otsused: võtta eelnõu täiskogu päevakorda juba 26. septembril, see on liikunud tänasesse päeva; määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja ja teha ettepanek eelnõu tagasi lükata.

Tulemusega poolt 47, vastuolijaid 21 ja erapooletuid ei ole, on eelnõu 84 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Käesoleva eelnõuga muudetakse tulumaksuseaduse 1. aprillil 2023. aastal jõustunud redaktsiooni. Muudatuse tulemusena suurendatakse töötaja isikliku sõiduauto [kasutamise] hüvitise maksuvaba piirmäära. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt võib ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele maksta hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ainult

Eelnõu kohaselt hakkaks kehtima järgmine redaktsioon, et ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,49 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 430 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. See on väga hea eelnõu, mis teeb olukorra ettevõtjate ja töötavate inimeste jaoks oluliselt paremaks. Nii et palun seda eelnõu toetada. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun, Annely! Head kolleegid! Nüüd on tegemist tulumaksuseaduse muutmise seaduse ja ka seda arutas rahanduskomisjon 19. septembril. Juures viibis Rahandusministeeriumi ametnik Lemmi Oro. Komisjoni ettepanekul ja algataja nõusolekul käsitleti mitmeid sarnaseid ettepanekuid koos. Neid on üle kümne.

tehti ettepanek võtta [eelnõu] täiskogu päevakorda 26. septembril, määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja ja tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste avamise soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 83 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletamise ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 83 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 48 Riigikogu liiget, vastuolijaid 19 ja erapooletuid ei ole. Eelnõu on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Lugupeetud kolleegid, tänane istung ja käimasolev istunginädal on lõppenud.